Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser, og på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op: Uddannelses- og forskningsministeren (Christina Egelund): Lovforslag nr. L

Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at den til Danmarks Nationalbanks Repræsentantskab har udpeget medlem af Folketinget Louise Elholm som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af Folketinget Torsten Schack Pedersen. Den pågældende er således valgt. Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at medlem af Folketinget Louise Elholm indtrådte som medlem af Landsskatteretten pr. 17. september 2024 og for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af Folketinget Heidi Bank. Den pågældende er således valgt. Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at den med virkning fra den 10. september 2024 har udpeget medlem af Folketinget Jan E. Jørgensen som stedfortræder for statsrevisorerne for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for Torsten Schack Pedersen. Den pågældende er således valgt. Socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig, at den til bestyrelsen for Dansk Institut for Partier og Demokrati har udpeget medlem af Folketinget Flemming Møller Mortensen som medlem pr. 27. september 2024 i stedet for Kasper Sand Kjær. Den pågældende er således valgt. Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) Valg af stående udvalg m.v. Kl. 13:03 Formanden (Søren Gade): Til disse valg er der anmeldt følgende valggrupper: en gruppe på 91 medlemmer: Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Siumut (SIU), Inuit Ataqatigiit (IA), Sambandsflokkurin (SP), Javnaðarflokkurin (JF) og Jon Stephensen (UFG); en gruppe på 51 medlemmer: Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Peter Seier Christensen (UFG), Lars Boje Mathiesen (UFG) og Jeppe Søe (UFG); og en gruppe på 35 medlemmer: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og på www.folketingstidende.dk (jf. nedenfor). Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand. Der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster, og navnene kan også findes på www.folketingstidende.dk Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 3. oktober 2024, kl. 9.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Kl.